Nenad (SDP)** A večeras ćemo riskirajući da tajnik Sabora nabavi ove inventarske pločice pa nam zalijepi na leđa, raspraviti još jednu točku dnevnog reda.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 Nema potrebe. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne ne žele ni oni. Onda otvaram raspravu. Najprije u ime klubova. U ime kluba IDS-a Damir Kjin. Nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime kluba HNS-a Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena gospođo ministrice sa suradnicima. Dio inventara u ime kluba HNS-a u 23,39 u najkraćim crtama, svrha donošenja ovog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina s Konačnim prijedlogom zakona jest usklađivanje sa pravnom stečevinom EU odnosno preciznije rečeno sa odredbom sadržajem Direktive za usluge EU. U okviru ovog prijedloga zakona određuju se uvjeti za obavljanje usluge u posredovanju u trgovini nekretninama, izjednačavaju se, ono što je novost u ovom zakonu i zašto je trebalo izvršiti usklađenje jest činjenica da pristupanjem RH u EU i ovaj dio tržišta se otvara za tvrtke s područja EU, da je Hrvatska dužna ispoštovati odredbe odnosno da je dužna osigurati provedbu slobode nastana tvrtke i kretanja kapitala. Novost u ovom zakonu je uvođenje obaveznog registra pružatelja usluga koji bi se vodio pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i obaveza svih da pri prijavi u registar dostave potrebne podatke i reference koje bi onda svake godine trebali ažurirati i da se na taj način ponuda u posredovanju ponuda u ovoj djelatnosti učini maksimalno transparentnom i sigurnom kako bi se suzbijalo i na ovaj način lovce u mutnom i sivu ekonomiju. Ovaj je prijedlog zakona sadržava i određene odredbe koje štite i davatelje pružatelja usluga u odnosu na nesavjesne naručitelje, također se i dodatno liberalizira kreiranje cijena kod pružatelja ove usluge. u najkraćim crtama kako se radi o zakonu koji je Hrvatska obavezna obavezna donijeti kako bi u cijelosti izjednačila vlastito zakonodavstvo zakone sa spomenutom direktivom o pružanju usluga na području EU, klub HNS-a će podržati će podržati ovaj zakon u ime kluba HNS-a poželit ću vam ugodnu večer i laku noć. Hvala na pažnji. Nadam se da će se to dogoditi s klubom SDP-a i Vedranom Babićem. Evo kao što je kolega prije rekao ovaj zakon potreban je donijeti u hitnom postupku zbog usklađivanja zakonodavstva RH sa propisima EU što se posebno odnosi na prihvaćene obveze iz poglavlja 3. Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga. Isto tako od 2007.kada je ovaj zakon donesen na hrvatskom tržištu se dogodila promjena što je ukazala struka te postojeći pravni okvir u tom smislu nužno … poboljšati sa ciljem omogućavanja jednakog pravnog položaja svih sudionika koji ga primjenjuju uz održavanje visokog standarda stručnog obrazovanja i etičkog ponašanja posrednika u prometu nekretnina. Sada da ne nabrajam sve što sam si zapisao ja ću u kratko probat se sjetiti što kolega prije toga nije rekao, da se od novina su sljedeće, da se posrednici izjednačavaju sa onima iz EU, također se revidira odredba koja propisuje uvjete prostora u kojem se obavlja predmetna djelatnost, isto tako možda je dobro skrenuti pozornost da će se izmjenom zakona dovesti u red sam registar jel konkretno imamo podatke da u ovom trenutku u RH postoji 1126 posrednika u prometu nekretnina upisanih regulirano temeljem bazom zakona. Isto tako postoji imenik agenata, posredovanje u prometu nekretnina gdje ima 1745, a što nas upućuje da je potrebno ovu djelatnost regulirati. Da ne idem dalje u širinu, obaveze posrednika da jednom godišnje HGK-u dostavi dokumentaciju iz koje se razvidno i dalje vidi da ispunjavaju zakonske uvjete propisane za obavljanje djelatnosti, pozitivno će se odraziti na ažuriranje registra posrednika i evidencije stvarnih posrednika u smislu poboljšanja i boljeg prikaza djelatnosti koje će se vršiti. Činjenica je da ovaj zakon svakako ide u smjeru zaštite potrošača kao nalogodavca i u smjeru zaštite nalogoprimca kojima će uređeno tržište omogućiti razvoj ove djelatnosti. I također razlog bitan da u ovom trenutku za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu i u proračunima jedinica lokalne i regionalne samouprave. Zbog toga će klub SDP-a podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretninama. Hvala. Zahvaljujem i ja vama. Čut ćemo još i stajališta kluba HDZ-a i poštovanog zastupnika Branka Bačića.

izmjene i dopune Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, s konačnim prijedlogom zakona. Dakle zakon se kao što smo to već i čuli, usklađuje sa pravnom stečevino Europske unije i bitna izmjena ovog zakona jest ta da omogućava tvrtkama koje se bave posredovanje nekretnina u državama članicama Europske unije sada omogućujemo da taj isti posao obavljaju i u Republici Hrvatskoj, jasno prije toga uz prijavu Hrvatskoj gospodarskoj komori. No ono što evo gospodin Baranović prije nije rekao točno, ovim se izmjenama zakona ne uspostavlja registar jer je on uspostavljen još 2008. godine, već se ovim izmjenama i dopunama zakona nalaže agentima odnosno posrednicima u posredovanju nekretninama da jednom godišnje izvijeste Hrvatsku gospodarsku komoru da li još uvijek imaju uvjete koje moraju ispuniti da bi ovaj posao mogli obavljati. Dobro je, a to je iz iskustva koja smo čuli od posrednika u posredovanju nekretninama, da se na ovaj način i oni zaštićuju od nekorektnih nekorektnih vlasnika nekretnina koji ih angažiraju, a koji u vrijeme dok oni traže kupca za određenu nekretninu nađu drugog posrednika, s njim obave posao, a ovaj koji je to vrijeme imao i troškove objavljivanja itd., itd., ostane bez primjerene naknade pa se to ovim zakonom štiti i tog posrednika koji je izvorni prvi posrednik. I druga stvar koju treba spomenuti to je da se ne ograničava visina naknade za obavljeni posrednički posao. No ono što svakako još treba spomenuti to je da

Tek je 2011. godine na određeni način zaustavljen pad, a prema podacima za prvih 6 mjeseci ove godine se nastavlja taj pad od 10%. Kako tržište nekretnina ima ključnu ulogu u makroekonomskim kretanjima s obzirom na vrlo veliki broj građana Republike Hrvatske čija imovina u pravilu bude u prometu, bitno je da Vlada svojim potezima potakne tržište nekretnina pa i subvencijama koje je prošla Vlada prošle godine bila uvela. Mene čudi da taj Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita je …, a to je a to je klub HDZ-a kroz amandman na državni proračun bio predložio, da se sa 120 milijuna kuna moglo prodati 5000 neprodanih stanova u Republici Hrvatskoj i time ovo tržište nekretnina, a onda i sve druge pokazatelje koji se nadovezuju na prodaju nekretnina

za pokretanje tržišta nekretnina kroz novi projekt POS plus. No to je za neku drugu priču, više i ne bih u ove kasne sate. U svakom slučaju, klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. Hvala. Hvala vam lijepa. Ostaje nam još da čujemo pojedinačnu raspravu Damira Kajina, ali za to ćemo zadovoljstvo ostati uskraćeni jer ga nema pa ja zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. Ovo mi se čini najprikladnijim momentom da prekinemo večerašnje zasjedanje, a nastavit ćemo sutra točkom 20. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Laku noć svima. Hvala.